моля за регистрация.

И Цветелина Заркин?

Искрен Митев? Цветелина Заркин?

Днешното заседание е свикано с Разпореждане на председателя на Народното събрание от 28 февруари 2022 г. на основание чл. 78, т. 4 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за Постъпил е Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България.

Обявявам 30 минути почивка по искане на парламентарна група.